Параграф 8 – предложение от народния представител Десислава Атанасова – параграф 8 да се отхвърли. Комисията не подкрепя предложението.

По § 25 има предложение от народния представител Десислава Атанасова и група народни представители. Параграф 25 да се измени така: „§ 25. В чл. 164 се правят следните изменения: 1. В ал. 3 думите „съдия или прокурор, който“

Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 25, който става § 26. По § 26 има предложение от народния представител Десислава Атанасова и група народни представители. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 26, който става § 27. По § 27 има предложение на народния представител Филип Попов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Мирослав Иванов и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение от народния представител Ива Митева, направено по реда на чл. 79, ал. 6, т. 2 от

„(5) След освобождаване от длъжността административен ръководител и заместник на административен ръководител лицата по тяхно искане се връщат на заеманата преди избора длъжност на съдия, прокурор или следовател или остават на длъжност съдия, прокурор или следовател в орган на

който става § 30. По § 30 има предложение от народния представител Десислава Атанасова и група народни представители: „Параграф 30 да се отхвърли.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 30, който става § 31. По § 30 има предложение от народния представител Десислава Атанасова и група народни представители: „Параграф 30 да се отхвърли.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 30, който става § 31.

преномерират. Комисията подкрепя предложението. Комисията предлага да се създаде нов § 32 със следния текст: „§ 32. В чл. 195, ал. 4 думите „или равна по степен длъжност“ се заменят с „длъжност на съдия, прокурор или следовател“.

Благодаря, господин Матеев. Откривам дискусията по представените параграфи. Има ли желаещи за изказване? Не виждам. Прекратявам дискусията и преминаваме към гласуване.

представители по § 25. Гласували 134 народни представители: за 25, против 109, въздържали се няма. Предложението не е прието. Подлагам на гласуване предложението от народния представител Десислава Атанасова и група народни представители по § 26. в режим на гласуване.

режим на гласуване. Гласували 150 народни представители: за 130, против 20, въздържали се няма. Предложението е прието.

24, 25 и 26, които стават съответно 25, 26 и 27 по вносител; 27, който става 28 в редакция на Комисията; 28, 29 и 30, които стават съответно 29, 30 и 31 по вносител; новия § 32

33 по вносител. Гласували 154 народни представители: за 125, против 29, въздържали се няма. Предложенията са приети. Пропуснахме обаче да гласуваме едно от предложенията на госпожа Атанасова и моля да поправим тази моя грешка сега,

подкрепя текста на вносителя за § 20, който става § 21. По § 21 има предложение от народния представител Десислава Атанасова и група народни представители.

По § 34 има предложение от народния представител Десислава Атанасова и група народни представители. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 34, който става § 37. По § 35 има предложение от народния представител Десислава Атанасова и група народни представители. Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 35, който става § 38, като в т. 3 думата „накрая“ се заличава. По § 36 има предложение от народния представител Десислава Атанасова и група народни представители: „§ 36 да се отхвърли.“ Комисията не подкрепя предложението. Комисията подкрепя текста на вносителя за § 36, който става § 39.

представените параграфи от Законопроекта. Не виждам желаещи за изказване. Закривам дискусията и преминаваме към гласуване

Преминаваме към гласуване на предложението от народния представител Десислава Атанасова и група народни представители за отхвърляне на § 51. РЕПЛИКИ: Какво гласуваме?

И последно от неподкрепените предложения на народния представител Десислава Атанасова и група народни представители за отхвърляне на § 39. Гласували

прието. Преминаваме към гласуване анблок на следните параграфи: 32 и 33 по вносител, които стават съответно 34 и 35; нов § 36 в редакция на Комисията; и параграфи 34, 35, 36, 37, 38 и 39 по вносител, които стават съответно 37, 38, 39, 40, 41 и 42. Гласували

По § 51 има предложение от народния представител Десислава Атанасова и група народни представители: „§ 51 да се отхвърли.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Мирослав Иванов и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя

По § 52 има предложение от народния представител Десислава Атанасова и група народни представители: „§ 52 да се отхвърли.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Дани Каназирева: „В § 41 ал. 2 – 5 да отпаднат, като на тяхно място да се създадат нови ал. 2 и ал. 3 със следното съдържание: (2) В 14-дневен срок от влизане на закона в сила съдиите подават заявление до Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет за преназначаване в окръжен, съответно в апелативен съд, или заявяват желание да бъдат възстановени на длъжността, която са заемали преди назначаването си в Специализирания наказателен съд, съответно в Апелативния специализиран наказателен съд.

Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Филип Попов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Мирослав Иванов и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Атанас Славов, направено по реда на чл. 79, ал. 6, т. 2 от ПОДНС. Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 41, който става § 44: „§ 44. става § 44: „§ 44. (1) Съдиите от Специализирания наказателен съд и Апелативния специализиран наказателен съд се преназначават при условията и по реда на чл. 194, ал. 1.

съд. (3) В 30-дневен срок от изтичането на срока по ал. 2 съдийската колегия на Висшия съдебен съвет приема решение за разкриване на длъжности на съдии в съдилища, съответни на закриваните в Специализирания наказателен съд и Апелативния специализиран наказателен съд при отчитане на степента на натовареност на съответния съд. В един съд се преназначават до една четвърт от съдиите от закрития Специализиран наказателен съд и до една трета от съдиите от закрития Апелативен специализиран наказателен съд.

По § 44 има предложение от народния представител Десислава Атанасова и група народни представители: „Параграф 44 да се отхвърли.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение на народния представител Мирослав

В 14-дневен срок от влизане на закона в сила прокурорите подават заявление до Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет за преназначаване в окръжна, съответно в апелативна прокуратура или заявяват желание да бъдат възстановени на длъжността, която са заемали преди назначаването си в Специализираната прокуратура, съответно в Апелативната специализирана прокуратура. (3) Следователите от Следствения отдел в Специализираната прокуратура се преназначават в следствените отдели на окръжните прокуратури при условията и по реда на чл. 194, ал. 1.

или заявяват желание да бъдат възстановени на длъжността, която са заемали преди назначаването си в Следствения отдел на Специализираната прокуратура. (5) В 30-дневен срок след изтичане на срока по ал. 2 Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет преназначава прокурорите и следователите, считано от влизане в сила на закона.“ Комисията не подкрепя предложението. Предложение от народния представител Филип Попов. Комисията подкрепя по принцип предложението. Предложение на народния представител Мирослав Иванов и група народни представители. Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 42, който става § 45: „§ 45. „§ 45. (1) Прокурорите от Специализираната прокуратура и Апелативната специализирана прокуратура се преназначават при условията и по реда на чл. 194, ал. 1. ал. 1. (2) В 14-дневен срок от обнародването на този закон лицата по ал. 1 могат да подадат заявление до прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет, в което да заявят своето желание да бъдат възстановени на длъжността прокурор, която са заемали преди назначаването си в в Специализираната прокуратура, съответно Апелативната специализирана прокуратура. (3) В 30-дневен срок от изтичането на срока по ал. 2 Прокурорската колегия на приема решение за разкриване на длъжности на прокурори в прокуратури, съответни на закриваните в Специализираната прокуратура и Апелативната специализирана прокуратура.

в окръжните прокуратури при условията и по реда на чл. 194, ал. 1.

съответни на закриваните в Следствения отдел на Специализираната прокуратура. В един следствен отдел се преназначават до една трета от следователите от закрития следствен отдел на Специализираната прокуратура.

които към датата на влизането в сила на този закон не са завършили обучението по чл. 249, ал. 1, т. 1, на длъжност младши следовател, съответна на закриваната длъжност в следствените отдели в съответните окръжни прокуратури. (9) Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет назначава младшите следователи в Следствения отдел на Специализираната прокуратура на съответни на закриваните длъжности в окръжните следствени отдели в съответните окръжни прокуратури.

до § 45 включително, § 46 после, за да сме сигурни за какво иде реч. Откривам дискусията по така представените параграфи. Давам думата на госпожа Каназирева и се надявам да е по тях този път, защото списъците може и писмено да ги представите.

до вторник, до второ четене в Правната комисия имах някакви съмнения и все пак смятах, че може би наистина имате някакви аргументи за това, което се случва днес, уреждането на статута на магистратите и начинът, по който подходихте, вече категорично затвърди убеждението ми, а именно, че единствената Ваша цел е да подмените магистратите по делата, което означава, че делата ще започнат

Господа управляващи, не знам в кой век смятате, че живеем, обаче отдавна отмина времето на принудителното заселване. Вие въвеждате недопустим квотен принцип, ограничавайки правото на магистратите да заявят своето желание и да бъдат преназначени по възможност в същия съдебен район. Господа управляващи, чл. 194, ал. 1 от Закона за съдебната власт много добре урежда хипотезата при закриване на един съд. Вие я преуреждате – преуреждате, за да постигнете друг ефект, а няма смисъл от преуреждането на текста на чл. 194. Вкарвайки тези квоти, влизате и в пряко нарушение на Конституцията на Република България и това ще стане ясно много скоро. не мога да си обясня, при положение че Софийският градски съд и Софийският апелативен съд са правоприемници на всичко – и на активите, и на пасивите на Специализирания наказателен съд, респективно и апелативен такъв защо проблемът е само със съдиите? Направих си труда да проверя. Към днешна дата свободните места в Софийския градски съд за съдии са около 30, 30 – 33, а а в Специализирания са 20, тоест без проблем тези хора могат да започнат в Софийския градски съд. По същия начин е и в Апелативния – свободните места в наказателни отделения са седем, тоест липсват само три бройки, тъй като съдиите са 10. Няма как това да не доведе до обоснования извод, а именно, че целите подмяна на магистратите по тези знакови и изключително тежки и важни дела с огромен, пак повтарям, материален интерес. Ако това не е така, Вие имахте текст – чл. 194, ал. 1 от Закона за съдебната власт, която урежда хипотезата на закриване на съд и просто трябваше да я приложите. Отделно от това, колеги, статутът на магистратите пряко рефлектира върху хода на делата. Разбира се, че ще започнат съдебни обжалвания на решенията решенията на ВСС, ще има искане за обявяване на противоконституционност и от Конституционния съд, ще има проблеми в окомплектуването на съставите, ще има и редица други организационни проблеми. Няколко пъти от Вас чувам думите „тези хора трябвало да имат съвест и да си продължали делата“. На това ли ще разчитате? Как Вие ги уважихте тези хора, за да разчитате на тяхната съвест? Вие по всеки един начин се опитвате да им попречите да си вършат работата. Само с този текст, който умишлено, защото това не е от некомпетентност, Вие го знаете, че този текст издиша, Вие умишлено им посягате върху статута на съдии. Само на това основание тези хора утре могат да си дадат отвод заради репресията, която се упражнява към тях. И не това за мен е толкова важно, за мен е важно, че всъщност целта са Ви делата,

на заседанието на Комисията Ви го каза много ясно. Нататък. За какво разселване говорим и как ще променим точно магистратите? Както Вие няколко пъти казахте, има неизменност на състава, делата, които са започнали, ще продължат да се гледат от същия съдебен състав. Така че ние тези съдии обективно нямаме възможност да ги махнем от състава, който разглежда съответните преписки. А за необразуваните дела, които ще се гледат вече по места, отново поставям въпроса: Вие се съмнявате в компетентността и почтеността на тези съдии, които правораздават по места ли?! Точно това излиза. На последно място, отношението, което сме показвали към магистратите от закриваните специализирани съд и прокуратура. Защо Защо точно да има специално отношение към тях? Защо го твърдите това, като в Законопроекта се предвижда, че те ще запазят своя ранг, ще запазят своето възнаграждение и единственият орган, който ще има възможност да каже кой къде да отиде, това ще бъде ВСС, а не вносителят на Законопроекта. Благодаря Ви за вниманието. Благодаря, господин Иванов. Госпожо Захариева, Вие за реплика, но нали няма да е реплика на репликата все пак? Добре, заповядайте. Госпожо Каназирева, моля Ви, спрете да говорите политически, че ние да не би да се намираме в Народното събрание?! Започнете да говорите все едно се намираме може би в курс първи или втори по право, или не знам – в някаква работна група. Моля Ви, не говорете политически повече от тази трибуна. Моля Ви! Благодаря, госпожо Захариева. Трета реплика – господин Балачев, заповядайте. Вие толкова несъгласие предизвикахте във Вашата собствена група, госпожо Каназирева.

Господин Председател, уважаеми колеги! Ще се обърна към колегата Каназирева. Обвинявам Ви в това, че след като отворихте темата относно това какво ще се случи с магистратите, които в момента работят в Специализираното следствие, в Специализираната прокуратурата и в Специализирания съд, не посочихте защо и какво всъщност приеха преди малко в § 32 по отношение на изменение на този параграф и на Закона за съдебната власт, а именно, че в чл. 195, ал. 4 думите „или равна по степен длъжност“ се заменят с „длъжност на съдия, прокурор или следовател“. Уважаеми колеги, какво значи това? Това значи, че Висшият съдебен съвет, който и да е той, би могъл, ако – а то очевидно натам, за съжаление, вървят нещата, че Специализираният съд, прокуратура и следствие ще бъдат закрити – реши, то той може да накаже, бих казал аз, непослушните или тези, които смятат, че не са достатъчно лоялни към новата власт или към която и да било власт,

много по-висок от която и да било окръжна следствена служба, то сега могат да Ви накажат и да Ви пратят в Кюстендил в окръжното следствие към прокуратурата – да бъдете там за това, че навремето не сте слушали както трябва или сте правили обиск на „Маринела“ или някой друг и така нататък. По същия начин би могло да се постъпи и с прокурорите, които също считат, че са неудобни, и със съдиите по същия начин. Тоест, извинявайте, но това е начин, способ да бъдат рекетирани или да бъде вендета. Ако говорим въобще за бухалка, то бухалката, уважаеми колеги, по отношение на тези съдии, прокурори и следователи я правите Вие в момента. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ КРИСТИАН ВИГЕНИН: Благодаря, господин Балачев. Имате думата за дуплика, госпожо Каназирева. Господин Балачев, няма да се съглася с Вас, защото бухалката всъщност не е за тях, за тях, а е за делата, които са там. Това им е интересно само, нищо друго. Господин Иванов, първо, закриването на Специализирания съд и прокуратура е политически акт. От Вашата коалиция аз не чух едно експертно изказване с една цифра, с която Вие да обосновете предположението си. Въртите се само в един омагьосан кръг, не знаейки как да направите така, че толкова да объркате този законопроект, че след това наистина по никакъв начин нито едно от тези дела няма да види реална присъда. Господин Иванов, не знам доколко чисто правно – не мисля и да Ви обяснявам, наистина понякога се чувствам, че с колеги първи и втори курс студенти говорим, но всеки един съдия може да си направи самоотвод по едно дело. Циркът, унижението, на което подложихте тези магистрати, е достатъчно основание те да го направят. Пак Ви казвам, Вие бяхте хората, които се кълняхте във всеки един телевизионен ефир и всяко едно предаване, че така ще уредите статута им, че да не допуснете риск за делата. Как ще запазите същите състави? При тази Ваша правна уредба това няма да се случи. Господин Иванов, ще си говорим след няколко месеца отново, но Вие да ограничавате и да заобикаляте орган на съдебна власт, чиито правомощия са разписани в Конституцията, и настина да въвеждате квотен принцип, това ще бъде основание за дела на всички тези магистрати, през което време делата ще стоят на трупчета, а и съм сигурна в произнасянето на Конституционния съд в тази насока. нито едно от моите изказвания и поставените от тази трибуна въпроси – нито в Правната комисия, нито тук, Вие не дадохте нито един адекватен отговор. Всичко е клишета и празни приказки

Благодаря Ви, господин Председател. Госпожо Министър, уважаеми колеги! Действително днес сме свидетели на едно особено състояние на съзнанието – някаква форма на раздвояване. сме в тази зала, за да гласуваме на второ четене Законопроекта, който е пред нас, очевидно четем обаче различни текстове. Очевидно някои от нас не са чели дори мотивите, където много конкретно с цифри, с позоваване на доклади на Спецпрокуратурата, доклади на Спецсъда, с много ясно позоваване на брой разгледани дела, брой разгледани мерки за неотклонение, брой дела за СРС – цялата тази статистика е изнесена, и продължаваме да чуваме при всяко изказване, че няма цифри, няма статистика, няма факти и просто си говорим някак си политически. Да, това на първо място е политически разговор, колеги, защото засяга правата на българските граждани, защото засяга всеки един от нас, за да спрем произвола, който сме наблюдавали до този момент в така нареченото спецправосъдие. Сега конкретно по текстовете. Не само че не интернираме, не пречим на магистратите от спецправосъдието да упражняват длъжността си нарочно използвах думата интерниране, защото това се чу в Комисията по правни въпроси – точно обратното правим, колеги, ние гарантираме, че тези съдии, прокурори и следователи ще продължат да осъществяват своята дейност като магистрати, ще довършат делата, по които са съдии, и създаваме гаранции за това. Нещо повече – гарантираме, че една голяма част от тях ще останат именно в София. Гарантираме, че те ще запазят своя ранг, дори ще запазят своето възнаграждение, нищо, че ще минат на друго ниво, където техните колеги вероятно получават по-ниско възнаграждение. Всичко това е в Законопроекта и моля да четем текстовете.

правя редакционно предложение в ал. 6 на § 45 думите „от обнародването на този закон“ да бъдат заменени с думите „от изтичането на срока по ал. 2“, така че да има съответност със сроковете, които са и по ал. 3 на същия член по отношение на прокурорите. Благодаря Ви. Благодаря, доцент Славов. Реплики към Атанас Славов има ли? Няма. Екатерина Захариева – за изказване.

Благодаря, господин Председател. Уважаеми колеги, ще говоря само един път, защото и двете разпоредби са огледални – едната е за съдиите в специализираните съдилища, а другата е специализираните прокуратури.

съдиите и прокурорите и натрупаната експертиза в тези органи, техният статут е абсолютно уреден. Второто е, че всички дела ще си продължат и няма никакъв проблем от изтичане на давност, забавяне на делата, избягване на правосъдие и така нататък. С втората част ще се заемем след малко, когато стигнем до параграфа как уреждате продължаването на делата и какво направихте между първо и второ четене де факто. Сега по първата тема. По първата тема в текста, който приехте след приемането по принцип на предложения, които бяха направени от колеги, включително от управляващата коалиция, като колегата Попов, който доста близък текст беше до предложението на госпожа Каназирева, направихте някакъв миш-маш. От една страна, в текста на вносителя в текста на вносителя беше направен някакъв опит да се въведат някакви критерии, по които Висшият съдебен съвет, а и двете колегии по-скоро, ще преназначат съдиите и прокурорите. В това, което ще приемете след малко, въвеждате един критерий по предложение, между другото, точно на Вас, господин Славов – за натовареност, който е добър критерий, ако трябва да съм честна, и в същото време

в който са подали заявления, изисква по-голяма квота от тази една четвърт или една трета – какво ще прави тогава съдийската или прокурорската колегия? Двете неща се бият, те си противоречат квотността и съответно критерият за натовареност. Опитахме се да Ви го обясним в Правната комисия, разбира се, не бяхме чути. Другото, което оборва Вашето повтаряне постоянно, че всичко е уредено със статута, е фактът, че създавате специален ред. Такъв ред има в Закона, в сега действащия закон – и друг път са закривани органи на съдебната власт – Създавате и специален ред в последната алинея на тези два параграфа – пета, ако се не лъжа, вече се обърках какво става там, мисля, че ал. 5. Вие де факто не разбирате, че когато един съдия или прокурор, той е и човек, той има семейство, той има личен живот и се е установил в някакъв град. Да, ако бъде върнат в града, в който е живял преди това, може би няма да е чак такава голяма драмата и неудобството за него и за неговото семейство. Но ако бъде преразпределен в населено място в окръжен съд или прокуратура, в която няма никаква връзка, много голяма е вероятността той да не иска да заеме това място и може би да напусне съдебната система. Поради тази причина въвеждането на предварително изпълнение, и то по-различно от това, което го има в Закона, пак казвам: и в сега действащия закон има текст – чл. 36, ако се не лъжа, който казва, че решенията не спират изпълнението на Пленума, освен ако съдът разпореди друго. Нали така? Защо трябваше да има един текст, че заповедта за преназначение влиза незабавно в сила?

уволнение от системата, защото те няма да изпълняват техните ангажименти. Така че, колеги, те ще трябва да жалят, да поискат от съда да спре заповедта и усложняват още повече и без това ситуация, която създавате с Преходните и заключителните разпоредби и за съдиите, и за прокурорите, и за делата. Така че всичко, което обещавате, че всичко е уредено,

Госпожо Захариева, позволете ми да не се съглася с Вас, че те не разбират. Не само много добре разбират, но и това е пряко целено всъщност с тази разпоредба. Аз така и не получих отговор, при положение че се прекроява подсъдността и делата за корупция по високите етажи отиват в Софийския градски съд. Делата по Глава I от особената част на Наказателния кодекс отиват също в Софийския градски съд. Отделно от това, тези дела би трябвало да се довършат – в Софийския градски съд, респективно в Софийския апелативен съд, делата от компетентността на Европейската прокуратура също отиват в Софийския градски, респективно в Апелативния съд. При положение че толкова много вече допълнително дела ще бъдат дадени на Софийския градски съд и ще се увеличи неговата натовареност, при положение че има 30 свободни места в Софийския градски съд и седем в наказателните отделения в Апелативния съд, защо 20 съдии не се прехвърлят там и се мислят всякакви начини, за да бъдат пратени из страната, и квоти, защото просто целта е не съдебна реформа, а подмяна на магистратите по тези дела. Аз не знам има ли някой, на когото да не му стана ясна целта на този законопроект. Така че, госпожо Захариева, много добре знаят какво правят. Не мислете, че нито са толкова некомпетентни, нито толкова глупави. Въртяха се дълго време и го измислиха с тези квоти, така че да подменят магистратите. Заповядайте, доцент Славов, за реплика и Мирослав Иванов за трета реплика.

в кой съд ще отиде, когато се закрива съдът, в който той е съдия. Ама нищо не гарантира. Тоест по действащия общ ред ВСС би могъл да вземе решение съдийската колегия да изпрати магистрата в другия край на България. Със създаването на квоти ние сме се опитали да дадем възможност на ВСС при преценка, неслучайно е въведен критерий натовареност, при преценка част, голяма част вероятно от тези магистрати да останат в София. това е смисълът на това предложение. То задава някакъв стандарт. Дали ВСС ще го спази този стандарт, ние не знаем – имаме съмнение в този състав на ВСС, достатъчно е доказал със своите решения какви неща може да натвори. Но понеже поставихте въпроса за моето предложение да се отчита натовареността. Ами, ако видите по вносител текста, там има, от една страна, критерий в § 41, ал. 5, има няколко критерия, които Министерството на правосъдието беше предвидило тези критерии да са предварително обявени, да включват последна комплексна оценка от атестирането, продължителност на стажа в системата на съда, общия юридически стаж, предходно заемане на съдийска длъжност както и в ал. 2 има преназначаване с оглед степента на натовареност на наказателните им отделения. общото предложение на Комисията е придържане към текста на вносителя, при положение обаче че са отпаднали останалите критерии. Така че нека да не спекулираме с това каква е целта на вносителите на предложението. Целта е магистратите, техният статут да бъде запазен и те да продължат да осъществяват тяхната функция. Ако някой реши да напусне системата като магистрат – това е негово право, но трябва да понесе и своята професионална отговорност за това. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря Ви, доцент Славов. И сега Мирослав Иванов за трета реплика.

Господин Председател, колеги, госпожо Захариева, мисля си, че трябва да уточня нещо, а именно, че свободните към днешна дата щатни бройки в съдилищата не могат да бъдат заети от магистратите

Съдиите, които правораздават в Специализирания съд към момента, са 19 или 20, ако не се лъжа, а в Апелативния специализиран наказателен съд са 9 или 10. При заложената квота, чисто житейската логика абсолютно обективно приема, че че тя е разумно заложена. Защо? Защото делата, пак казвам, които към днешна дата са образувани, те ще си продължат да се гледат от същите състави. А действително част от подсъдността остава в Софийския градски съд, но голяма част от делата, които са разглеждани и са попадали в подсъдността… Госпожо Захариева, благодаря Ви за вниманието и за колегиалното отношение, просто изключително високо ниво на възпитание показахте, изключително високо. Благодаря Ви. Така че голяма част от делата ще се гледат из страната и е напълно резонна като брой заложената квота, така че не виждам защо са възраженията. Не всички дела ще се гледат от Софийския градски съд, съответно тази квота е напълно обективна и основателна. И отново, като се правят спекулации как определени дела щели да се забатачат и да потънат,

репликата на госпожа Каназирева. Госпожо Каназирева, не съм сигурна дали осъзнават какво правят и от репликите, които получих след Вас, така че аз все още, Вашето изказване не ме убеди в това. Ще започна с господин Славов. След като в чл. 194, Вие очевидно ли искате да преназначите всичките съдии и прокурори в Софийския градски, или изобщо във всички софийски съдилища, ами оставете ги на чл. 194. Спазете Закона. Закона. На мен наистина, честно да Ви кажа, целият смисъл от това, което ми казахте, ми се губи. Да, разбира се, че го има този критерий, той е един, защото аз съм чела текста на вносител няколко пъти, включително и това, което приехте в Правната комисия, няколко пъти. Да, това е един от критериите, заедно с доста други, и неслучайно казвам, че беше по-добър, защото там нямаше квотност, пропуснахте. И не аз правя спекулация, а Вие, когато не четете всичко и не казвате всичко. Да, има го този критерий там, без обаче едно много важно ограничение и това е квоти, максимален брой на съдии, независимо от това каква натовареност установи, че има и нужда от нови съдии и прокурори предвид новите дела, дела, които ще гледат по подсъдност, Вие сте сложили квота. Не може повече от това. Затова аз съм убедена, че Вие осъзнавате, че се бият този критерий, който сте въвели, и въвеждането на квоти. Да, с текста на вносителя не, защото там квоти нямаше, господин Славов. И мисля, че дотолкова, госпожо Каназирева, ме разбират. По отношение на господин Иванов. Господин Иванов, аз не знам колко са свободните бройки и Вие не направихте репликата към мен, а към госпожа Каназирева, така че не счетох за необходимо да Ви слушам, защото аз не знам какво да отговоря, тъй като Вие репликирахте репликиращия и не беше неуважение към Вас. Сега вече ще премина към процедурата, господин Председател. Процедурата ми е, когато репликиращ репликира репликиращ, а не изказващ се, да го прекъсвате. Мисля, че това също е въпрос на уважение – да не правим коментари на изказванията. Ние през цялото време не Ви правим коментари, господин Иванов. Не знам каква е тази обсесия към мен, но всеки път, когато изляза, Вие излизате и ми правите коментари на моето – компетентност или некомпетентност и възпитание или не. Това го правят моите приятели, моето семейство. Вие не сте един от тях. Придържайте се към изказването си, аз ще продължа да не го правя. Господин Председател, правете забележка, когато се правят неуместни коментари от страна на изказващи се. Това е по репликата. забележка не по смисъла на Правилника, а ще напомням по-скоро, като също така напомням да няма прекалено шумни дискусии от място, които да затрудняват и говорещия от трибуната. Госпожо Каназирева, Вие

обширно. Аз ще засегна § 41 и следващите, които касаят, в този ред, в който ги докладвахте. Смятам, че наистина съдържат изключително дискриминационни условия като взаимно изключващи се разпоредби. От една страна, в ал. 1 на параграфа се посочва, че статутът на магистратите се урежда съобразно чл. 174 от Закона за съдебната власт, а именно преназначават се без конкурс,

в един съд се преназначават до една четвърт от съдиите от закрития Специализиран наказателен съд и до една трета от съдиите от закрития Апелативен специализиран наказателен съд. В § 45, ал. 3 казвате – в една прокуратура се преназначават до една трета от прокурорите от закритата Специализирана прокуратура, съответно закритата Апелативна специализирана прокуратура. Четвъртинката тук отпада. И в същия § 45, но в ал. 4 Вие казвате – следователите от Следствения отдел от Специализираната прокуратура се преназначават в окръжните следствени отдели, в окръжните прокуратури при условията и по реда на чл. 194, ал. 1. Уважаеми колеги, това е нещото, за което говорих още в самото начало на моето изказване, а именно различните стандарти за съдии, прокурори и следователи – хората от съдебната власт. Това не е нормално! Имам въпрос към министъра на правосъдието и към господин Славов като вносител и поддържащ квотния принцип: на първо място, защо въвеждате този квотен принцип, след като за следователите и за прокурорите

да въвеждате едно противоконституционно изискване, което навежда на мисълта, че може би ще има обжалване? Именно поради тази причина! Ето заради това колегите ми говорят тук, че че това навежда на мисълта, че изпълнявате поръчка. Не се сърдете, че го казвам от трибуната. Такова е усещането, разбирате ли? Ако Вие искахте наистина да го направите както трябва, Вие щяхте да го направите съгласно чл. 194, ал. 1 от Закона. Но уви, искам отговор да ми дадете от тази трибуна: защо го правите като вносител? Кому е нужно това? Само за да може нормата да е противоконституционна, за да се провалят всички производства и така нататък, или тези, които са Ви поръчани. На следващо място, защо ги понижавате? Защо отпада предложението на колегата Филип Попов, което беше много разумно, ние го подкрепихме и все още го подкрепяме, за равна по степен длъжност? Уважаеми колеги, тези съдии от Специализирания наказателен съд и от Апелативния специализиран наказателен съд и прокурори от Специализираната прокуратура не са втора ръка съдии, по-различни от останалите. Как може Законът за съдебната власт за едни съдии да се прилага по един начин, а за други съдии – по друг начин, за едни прокурори по един начин, за други следователи – по трети начин? Това е проблемът. Аз смятам, че той наистина е сериозен. Това е нещото, което казах още в самото начало, което поддържам и сега. За мен този текст е противоконституционен, в нарушение на абсолютно всякакви права на тези хора. Имате време, помислете – ако трябва, вземете почивка, да обсъдим текстовете, направете ги така, че да са работещи и наистина да повярваме и ние, и хората, че го правите за по-добро. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, госпожо Александрова. Реплика – от Атанас Славов, и моля да се въздържаме от квалификации като „които са Ви поръчани“.

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаема госпожо Александрова, колеги! Репликата ми е именно по отношение на това, че ние запазваме статута на тези магистрати. Какъв е техният професионализъм, какви неща са допускали в упражняването на магистратската си функция, това да отсъжда Инспекторатът и ВСС. Например един от сегашните съдии в Специализирания наказателен съд е бил прокурорът, който е поискал подслушването на стотици хора по време на протестите 2020 г., и за награда за добра служба под знамената станал съдия в Специализирания наказателен съд. Но такова е кариерното развитие на част от тези магистрати. Но по отношение на техния статут. Ние сме предложили и Комисията е приела техният ранг да бъде запазен независимо на кое ниво се върнат в съдебната система и тяхното, забележете, възнаграждение да бъде запазено, като за всички е ясно, че то е по-високо, отколкото възнаграждението на всички останали магистрати на съответното на това ниво на съдебната система. Това ли е накърняване на техния статут, на техния престиж, на тяхната възможност да осъществяват функциите си запазване на ранг, запазване на възнаграждение, дори с риска това да породи недоволство в съответния орган на съдебна власт, където отидат, защото там колегите им за същата работа ще взимат по-ниско възнаграждение?

Госпожо Александрова, правя репликата към Вас, защото не съм съгласна до някаква степен със създадената неравнопоставеност на магистратите. Улесни ме и изказването на господин Славов преди мен. Колеги, не само че абсолютно в нарушение на Конституцията определяте квоти, господин Славов, но и в Законопроекта си поставяте неравнопоставеност. Питам аз: в единия съд се преназначават до една четвърт – забележете, колеги – до една четвърт от съдиите от закрития Специализиран наказателен съд и до една трета от Специализирания апелативен съд. Тоест даже няма равнопоставеност между Специализирания и Апелативния съд. Защо една четвърт – на окръжно ниво, и една трета – на апелативно? Дори квотите им не са равни! Разбирате ли до каква степен прозира целта, която преследвате с този законопроект?

Защо имате неравнопоставеност дори между Специализирания първоинстанционен и Апелативния? На едното – една четвърт, на другото – една трета!

Уважаеми господин Председател, уважаема госпожо Министър, уважаеми колеги! Госпожо Александрова, не знам защо всички постоянно повтаряте как едни дела – да се гледат от други съдии, на нарочни съдии, и така нататък?

Ако си направят отвод, те и сега могат. Вижте, един съдия може да си направи и сега отвод – всичко е на неговата съвест. Ако Вие сте решили, че по дела, от които имате интерес и някои съдии ще си дадат отвод, значи това е съвсем друг въпрос. Но не можете Вие да презюмирате, че съдиите са недобросъвестни и поради тази причина, заради топличкото си местенце, те ще си дадат отвод! Не, съдиите в Специализирания съд

преписките и по досъдебните производства, те ще отидат на съдия, който им разпредели на случайния принцип самата система – и не е тази, която е от белия хакер правена, а от съдебната деловодна система, която е. Така че няма никакъв проблем по отношение на делата. Не съществува какъвто и да било вариант – да може някой да предвиди кое дело от кого ще бъде гледано, как ще бъде гледано и така нататък. Така че недейте да манипулирате и да злоупотребявате с тези неща. Значи, ако отидете и влезете може да ме подкрепи единственият колега, който се явява в този съд тук от тази зала, може да ме подкрепи, като Ви каже, че реално делата, които се гледат, са именно дела и за организирана престъпност, и за каквото и да било, и не съществува каквато и да била опасност реално. Така че недейте да злоупотребявате с това нещо. Цял ден това слушаме, като е нещо, което е абсолютно невъзможно.

Уважаеми колега Димитров, аз за състава на съда не съм засягала темата и моето изказване не беше в тази посока – нещо бъркате, явно сигурно към колегата Каназирева да направите реплика. Няма значение, аз не съм коментирала нито несменяемост на съдиите, нито почтеността, нито нещо от това. Аз исках от господин Славов, който обаче, забележете, не ми даде такъв отговор, да ми каже кое налага въвеждането на този квотен принцип и той е съвсем различен за всичките различни видове съдии, прокурори и следователи. Той не може да се обоснове. Той не може, уважаеми хора – гледат ни и български граждани, защото няма правно основание. Няма, защото това е противоконституционно и е поръчково. Затова не може да се обоснове. И по принцип, да. Исках да кажа следното: министърът също не може да ми даде отговор на това. Не ми го даде и в Правната комисия. Но, уважаеми колеги, предлаганите законодателни решения, които Вие правите, а именно за този квотен принцип и за премахването на равната по степен длъжност – това е изключително важно за мен и за хората, разбира се, защото засяга хората, е политическа саморазправа, свързана с директно намесване в съдебната власт и съдебната система. Убедена съм, че това е абсолютна намеса в съдебната система. Като пример веднага ще Ви дам решението при закриването на военните съдилища, където беше спазена разпоредбата на чл. 194, ал. 1, уважаеми колеги от ДБ-то! Вижте, аз разбирам идеята Ви, разбирам всичко, което се случва, надявам се и хората, и гражданите да го разберат. Не мога да допусна, че критикувате несправяне с политиките в съдебната власт – прокуратура, следствие и така нататък, не си вършат работата, а се намесвате пряко в съдебната. Аз направо недоумявам какво е това и забележете, нито един колега юрист по тези параграфи не стана да се изкаже. Питате ли ги защо? И колегите от „Продължаваме Промяната“, и от „Има такъв народ“, и от БСП, и от ДПС защо се срамуват? Защото предложението на господин Попов беше много разумно, подкрепено от всички колеги юристи, които разбират от темата и се интересуват. Жалко е, наистина е много жалко и тъжно. За съжаление, да, толкова приказки изприказвахме, но фактът е един и същ. Много скоро хората ще Ви го покажат, уважаеми колеги, да знаете – много скоро! Следващото изказване е от Петър Петров. Заповядайте, господин Петров. ПЕТЪР ПЕТРОВ

Благодаря Ви, господин Председател. Уважаеми колеги, ще взема отношение по новия § 44, като с някои от преждеговорившите не мога да се съглася със създадените там специални изисквания, които целят да заобиколят стандартния ред по реда на чл. 194, ал. 1, по който се преназначават магистратите. Предполагам, че за всички е ясно, че идеята да се заобиколи редът на чл. 194, ал. 1 от Закона за съдебната власт е просто да бъдат санкционирани тези магистрати за резултатите от дейността си, която очевидно не се е харесала на управляващото мнозинство в тази пленарна зала. На първо място, прехвърляме с тези законодателни промени топката на Висшия съдебен съвет и му казваме: оправяйте се с тези съдии. Където искате, там ги назначавайте, но ние ще Ви дадем една хубава рамчица на един квотен принцип, при който Вие – искате ли или не, трябва да ги преназначите и им давате един срок. Аз попитах още в Правната комисия какво се случва, когато евентуално този Висш съдебен съвет, на който от крайнодясно обявиха, че му нямат доверие, ама въпреки това с тези законодателни промени му дават топката му прехвърлят в един 30-дневен срок, за да реши какво се случва, ако той не вземе решение в този 30-дневен срок, както аз подозирам и имам някои бегли подозрения. Какво ще правят, на първо място, тези съдии, къде ще бъдат преназначени и ако те подадат молба за преназначаване, съответно при предварителното изпълнение те ще могат ли да обжалват, ще имат ли правен интерес да обжалват пред съда това тяхно преназначение, или съдът ще им каже: ама какъв е твоят правен интерес, нали ти си подал молба за преназначение в съответния съдебен район на другия край на България примерно? Какво става с техните заплати, ако

тези съдии, ако не встъпят в длъжност по делата, по които Вие променихте сега съдебното следствие, когато е започнал, да е същият съдебен състав, ами те, ако не са встъпили в длъжност за това дело, знаете ли какво се случва с него?! Същото, което се случи с делото, на което преди по-малко от два часа бях чака! Какво става с давността, като се чака? Това ли Ви е реформата?! Кога ще започне това дело, ако този съдия не встъпи в длъжност? Ще трябва да започне отначало и никой не го казва тук, никой не се интересува. Никой не е проучил колко практици има в тази зала, за да разберат, че когато тези съдии не бъдат преназначени в този 30 дневен период, делата, с които се занимават и по които по чл. 258 от Наказателния кодекс има принцип за несменяемост на съдебния състав, те не могат да ги продължат и тези дела ще чакат. Сроковете по тях ще чакат. Има мерки по тях за неотклонение, текат давностни срокове, а ако бъдат оправдани, съответно обезщетенията ще бъдат по високи за незаконосъобразно поддържани обвинения. Всичко това ще се случи не в пълна степен, но то ще стане именно с този създаден квотен принцип, който доста хора преди мен казаха, че е дискриминационен и противоконституционен. И друго нещо, колеги, които предлагате този принцип, някой спомена, че ще се отчита натовареността на съответния съд. Да, аз го повдигнах като въпрос в Правната комисия и съответно беше подето и от управляващата коалиция, но те може би не разбраха каква е моята идея. Това е натовареността на съответното наказателно отделение на съответния съд, защото има едни квалифицирани съдии с 10 и плюс години стаж по наказателни дела и би трябвало, когато ги преназначавате, не да гледате квотния принцип, а да гледате натовареността на съответното наказателно отделение, където те може да бъдат преназначени, с оглед да има ефективност и бързо да бъдат решавани делата там. Има още една лека особеност, която отново никой от Вас, колеги, които предлагате тези законодателни промени, само леко беше засегната преди малко. С промените, които правим, една доста голяма част от престъпленията

ще има ли необходимост от квалифицирани наказателни съдии, да кажем, от Специализирания съд, които да бъдат назначени, за да могат да разглеждат както тези дела, които Вие ще прехвърлите там

Именно за там ще трябват съдии, но Вие въвеждате един квотен принцип, за съжаление, една четвърт и една трета от Апелативния специализиран съд, който ще ни попречи. Не е редно, колеги, това и аз лично няма да подкрепя такова разселване на съдии по държавата, най-малкото несъобразено с тяхната професионална квалификация. Благодаря Ви. Благодаря Ви, господин Петров. Реплика от Дани Каназирева. Уважаеми господин Петров, правя реплика и към Вас, защото много добре отчитат, много добре знаят какво правят. Не знам дали видяхте, че между първо и второ четене съвсем неслучайно делата на Специализирания наказателен съд, по които не е даден ход на съдебното следствие, беше променено – не на разпоредителното заседание, а на съдебното следствие се изпращат. промяна на пръв поглед – съдебно следствие и разпоредително заседание, нали знаете какво означава всъщност? Още един куп дела си договориха и уредиха! Точно затова на Правната комисия реагирах, че не може хора в конфликт на интереси, водещи там дела, да защитават и предлагат промени в този законопроект. Защо, госпожо Министър, Вие се съгласихте Вашето предложение – това предложение, което беше съобразено с константната съдебна практика на ВКС и Вие знаете много добре, че принципът за неизменност на съдебния състав започва от разпоредителното заседание, а не от съдебното следствие, защо се съгласявате това да бъде подменено между другото?! По този начин се прецакват още стотици дела точно така е, точно това се случва. Точно това се случва! Прочетете в практиката на ВКС откога е приложим и откога се изисква спазване на принципа за неизменност на съдебния състав,

На това заседание се гледат редица, редица въпроси относно наличието или липсата на процесуални нарушения. че народните представители дължат уважение един на друг, така че отново апелирам: изказвания от рода на „договориха се и уредиха“ не са допустими

Благодаря, господин Председател. Колега Петров, две забележки имам към Вашето изказване, с които не съм съгласен. На първо място, по отношение на давността. Вие сте наказателен адвокат и отлично знаете какви са давностните срокове, а минималните такива са 15 години. години. Те могат да са 17, 20, 22 и половина за най-тежките престъпления. Така че ако за 15 години едно производство не може да приключи, то тогава вината няма да бъде в законодателя, а ще бъде някъде другаде. На второ място, На второ място, по отношение на това, което казахте, че следва да бъде отчетена натовареността на наказателните отделения. Това също не е особено правно издържано, доколкото „отделение“ не съществува като легален термин и не е уреден като такъв в Закона за съдебната власт. Когато даден магистрат, даден съдия в случая, бива назначен в един съд, той се назначава като съдия в дадения съд, не се назначава като съдия в наказателно отделение или като съдия в търговско отделение. Той се назначава като съдия в даден съд и общото събрание на този съд решава в кое отделение да го прати и дали да гледа граждански дела, или да гледа наказателни дела, колега Петров. Тук вече законодателят няма как да влияе на този процес, защото в действителност ще навлезе много в независимостта на съдебната власт. Това ще остане изцяло в компетенциите на

ли трета реплика? Няма. Заповядайте за дуплика, господин Петров. Ще започна отзад напред, колега Иванов. Има наказателно отделение в Софийския градски съд, търговско, гражданско. Ако сте ме слушали внимателно, щяхте да чуете, че казах: да се отчете натовареността на отделението, а не съдията да бъде назначаван в него. Просто да се отчете колко престъпления се разглеждат и дали има нужда от назначаване на още съдии в този съд, а не съм казал в това отделение.

съответно делото може да бъде гледано и в друг състав. Много ми се искаше да се изкажа тогава. Но само ще намекна, че това е абсолютно незаконосъобразно, тъй като разпоредителното заседание е едно основополагащо заседание в наказателния процес, в неговото начало, при което съдът формира едно свое вътрешно субективно убеждение, където се разглеждат осем различни въпроса, включително мерки, доказателствени искания се правят на този етап, а всъщност те трябва да се изчерпят на този етап, правят се искания за процесуални нарушения, заради което делото да бъде евентуално върнато на прокуратурата, а когато съдът вземе своето субективно решение, изразено в едно определение, може да го обжалвате пред горния съд, в случая Апелативния специализиран съд. Имате два акта, които са влезли в сила, при което с тези промени, които са направени между първо и второ четене, делото – тъй като не е започнало съдебното следствие, отива в Софийския градски съд при друг състав и правите отново разпоредително заседание. Вие сте си разкрили картите пред прокуратурата, но друг съдия взема по свое вътрешно убеждение друго решение, а Вие може отново да го обжалвате на Апелативен съд, където ще имате отново още два акта, влезли в сила. И какво се получава?! Имате два съдебни акта от Спецсъда, имате два съдебни акта – от СГС и Апелацията, които може да са коренно различни, но тъй като са законосъобразни, са влезли в сила и не знам, ако сте адвокат, какво ще обясните на клиента си и как ще се движи това дело. Как се повлиява върху вътрешното убеждение на един съдия, когато му представите един предходно влязъл в сила или може би две съдебни определения, ако има обжалване, по които е взето вътрешно субективно убеждение? Така ли правим наказателния процес?

Благодаря, господин Председател. Госпожо Министър, госпожо Изказването ми ще засегне двата параграфа – 41 и 42, тъй като те са аналогични по своята същност и като уредба и бих искал да обърна внимание на няколко неща. На първо място, специализираното правосъдие е създадено със закон. Тъй като се наведоха аргументи, че Народното събрание не е компетентно с решение да закрие специализираните съд и прокуратура, това не е вярно. Те са създадени със закон и именно със закон могат да бъдат закрити. И тук, на първо място, с така направеното предложение за редакция в цитираните параграфи се ограничава възможността за преместване на всички и прокурори от специализираните съд и прокуратура в един съд, доколкото се изведоха аргументи защо налагаме квоти там. Именно заради това, колеги, за да не може Специализираният съд и прокуратура да се преместят физически от едно място на друго място. Това е орган, който се доказа като неефективен, и ние няма как неефективен орган да го преместим от едно място на друго. Това е един от аргументите ни за въвеждане на квотите. На второ място, така поставеното ограничение гарантира, че специализацията, натрупана от съдиите, прокурорите, специализираните органи на съдебната власт, няма да се концентрира единствено в град София, тъй като ще се разхвърли, казано на жаргон, подсъдността из цялата страна. Това означава, че тази специализация, която са натрупали колегите съдии и прокурори, ще може да бъде използвана и в съответните органи на съдебната власт из страната. се пренебрегва, ще бъдат преодолени трудностите, които биха възникнали при преназначаване на голям брой магистрати в един орган на съдебната власт. Чрез направеното и подкрепено от Комисията предложение ще се избегнат всички административни, организационни и технически трудности, които биха забавили процеса по преназначаване на магистратите, биха възпрепятствали възможно най-бързото им встъпване в длъжност, ще се избегнат и всички трудности откъм материално, ресурсно и кадрово обезпечаване за приемащите органи на съдебната власт. Тъй като един съдия например трябва да бъде обезпечен със съдебни деловодители, със съдебни секретари, с помещения за работа и тези неща не са никак маловажни, защото в повечето съдебни сгради в страната и без това има недостиг. Представете си какво ще се случи, ако се струпат 10 – 15 съдии или 20 или 30 прокурори на едно място – това ще създаде особени трудности за тези приемащи органи на съдебната власт. власт. На следващо място се въвежда и справедлива допълнителна възможност за магистратите от закривания орган на съдебната власт по тяхно желание да бъдат възстановени и преназначени на длъжността, която са заемали преди назначаването си Специализирания съд, съответно Прокуратура, тоест дава се възможност на съдиите да избират. Ако те желаят да се върнат там, откъдето са дошли, те ще имат възможността да го направят, така че отново аргументите за принудително разселване не са състоятелни. Именно тази рамка с квотите е единствената, която законодателят поставя, и той я поставя на база на разумни аргументи по целесъобразност. Оттук нататък компетентният орган, който осъществява кадровата политика в съдебната власт – Висшият съдебен съвет, притежава пълната оперативна самостоятелност да определи правилата, по които ще се разкриват щатни бройки в приемащите органи на съдебната власт, да определи правилата, по които конкретен магистрат ще заеме конкретно място.

ще кажа това, което заявих и в Комисията, а именно, че трябва да погледнем чл. 117, ал. 2 от Конституцията, който провъзгласява независимостта на съдебната власт. Това е пряко проявление на принципа на разделение на властите, заявени изрично в чл. 8 от Конституцията. Този принцип обаче, както е отбелязано многократно от Конституционния съд, не представлява непреодолима преграда между учредените власти, а предполага взаимодействие и сътрудничество между тях. В този смисъл е Решение № 8 по конституционно дело № 7 от 2016 г. В Решението си по друго дело – № 7 от 2005 г., съдът отбелязва, че няма работеща конституционна система, която да предвижда и осигурява абсолютна независимост на която и да е от трите власти, защото необходимото равновесие се постига чрез взаимно възпиране – власт власт възпира. Изначално съдебната власт разполага със своите компетенции до рамките,

В тази връзка считам за необосновани твърденията за противоконституционност на двата текста, тъй като, както казах, Висшият съдебен съвет ще разполага с пълната оперативна самостоятелност да преназначи магистратите. На финала искам отново да акцентирам върху това, че продължаването и довършването на делата зависи от добросъвестността на магистратите, от това дали те ще поставят личния си пред обществения интерес. Аз вярвам, такива индикации имаше на заседанието на Комисията, че те ще проявят разум и няма да извършат определени злоупотреби в посока правене на незаконосъобразни отвори, каквито… ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА

Уважаеми господин Иванов, само факта, че въвеждате извънредна процедура, неприложима за другите, останалите магистрати, само по тази линия Ви пада всичко, което досега казахте като основание. Абсурдно е законодател, какъвто сте и Вие, да разчита на добросъвестност на някой друг, за да обезпечи обществения интерес. Ако стигнем дотам, значи съвсем сме го закъсали. Не може Вие да им защитите правата и интересите на тези магистрати, в чиито ръце наистина са важни и изключително тежки дела, и да очаквате отсреща добросъвестност. Реално с това, което предлагате, Вие ги санкционирате с този въпросен квотен принцип. Уважаеми управляващи, в тази така наречена съдебна реформа Вие трябваше да прецизирате всяка дума изключително точно. Стъпвате на много тънък лед, сериозни мини си поставихте и те ще започнат да гърмят много скоро една след друга. С този си законопроект Вие сложихте кръста на стотици дела за тежки престъпления и на специализацията на едни магистрати, които можеха да са ценни за нас като общество. Няколко пъти Ви попитахме за квотния принцип и Вие не дадохте никакъв отговор, няколко пъти Ви цитирах свободните места и в Софийския градски, и в Софийския апелативен съд – и Вие не ми отговорихте.

чудесно, цитирате реплика: „Власт власт възпира“, само че Вие никого не възпирате. Това е пряка намеса, политическа намеса в работата на съдебната власт. Налице, смятам, че е груба, груба незаконна политическа намеса дори бих казала, в работата на съдебната власт – без обществено обсъждане, без взимане становището на магистратите, на тъмно, реваншизъм, взимат се решения, които нарушават нормалния ритъм на делата, пряка, пряка, пряка политическа намеса в работата на съдебната власт. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Благодаря, госпожо Александрова. Дали има трета реплика към Мирослав Иванов? Не виждам. Ще има ли дуплика? Няма. Друг за изказване? Не виждам. Прекратявам дискусията.

Заповядайте за процедура, господин Матеев. ДОКЛАДЧИК МИЛЕН МАТЕЕВ: Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги народни представители! Искам да внеса едно уточнение в предложението, което направи господин Славов, просто беше допусната малка грешка в него…

В ал. 6 думите „обнародването на този закон“ се заменят с „изтичането на срока по“ – господин Славов каза „ал. 2“, но смислово това е „ал. 5“.

5“.“ Уважаеми колеги, преминаваме към гласуване. Започваме с предложенията, които не са подкрепени от Комисията по конституционни и правни въпроси.

Нека да направим гласуването. Впрочем, колеги, мисля да дам 20 минути почивка след това.

Колеги отдясно, моля за тишина в залата!

Преди час Софийският районен съд със свое решение отмени заповедта за ареста на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов. (Бурни арестът на Бойко Борисов е доказано незаконен. Надявам се, че сега няма да искате и закриване на Софийския районен съд, госпожо Министър? Съдът констатира, че няма годни данни за извършено престъпление и осъжда Главна дирекция „Национална полиция“ да заплати разноските по делото. Министерството на практиката на Европейския съд за правата на човека, която е длъжно да спазва. До момента на задържането на Борисов не е събрано нито едно годно доказателство или доказателствено средство, което да сочи вероятна съпричастност към извършване на престъпление част от мотивите на съдебното решение. Съдът обръща внимание на така наречените свидетелства на министър-председателя Кирил Петков, като констатира, че неговите съмнения не са подкрепени от никакви факти. Съдът е отбелязал, че разпитите на тримата свидетели, отвъд Кирил Петков, са осъществени един ден след задържането, поради което дори не са били налични към доказателствената съвкупност при осъществяването на ареста. По повод на заповедта за арест съдът констатира, че посоченият текст представлява – заповедта за арест, уважаеми колеги – неграмотна и смислово непонятна, частична интерпретация

Но от частично предписаната формулировка на посочената законова разпоредба не става ясно в извършването на какви точно действия е обвинен господин Бойко Борисов. Продължавам с цитатите: заповедта за задържане не съдържа факти или информация, сочещи за съществуването на обосновано подозрение за извършване на нарушения от страна на жалбоподателя – тоест господин Бойко Борисов. Липсват факти и обстоятелства, свързващи жалбоподателя с това престъпление. До момента на задържането на лицето Борисов не е събрано нито едно годно доказателство. Освен това съмненията на свидетеля Петков не са подкрепени с никакви факти. Няма факти, подкрепящи твърденията за предаването на пари от страна на свидетеля Васил Божков – Вашият свидетел, този от списъка „Магнитски“, уважаеми отсъстващи дами и господа! Същият този не е изложил твърдения, които да сочат, че Борисов го е изнудвал. Освен това съдът отбелязва, че разпитите са много след срока на ареста. Какво Ви говори това? Че някой от някой кабинет е наредил как как да бъдат организирани тези разпити и на кои лица. Освен това по това престъпно деяние, в това нарушение на Закона – арест на лидер на опозицията, е замесена не кой да е, а Лаура Кьовеши. Госпожо Министър, Вие как се чувствате? Как ще я посетите в Брюксел или ще я поканите в България след това решение – разбира се, както и всички други управляващи реформатори на правосъдната система?! Дали прочетох вече, че няма събрани никакви годни доказателства? Да го прочета отново за отсъстващите: „Към момента на ареста не са били събрани никакви годни писмени или гласни доказателства и доказателствени средства за това, че именно жалбоподателят господин Бойко Борисов – лидер на опозицията, е осъществил състав на престъпление.“ И така нататък, и така нататък, и така нататък. И последно: „Съдът реши: отменя заповед за задържане от инспектор на Главна дирекция „Национална полиция“ като незаконосъобразна.“ Няколко думи и по друга тема, но в този контекст.

от ГЕРБ-СДС.) Без да се спирам на системните и многократно описвани дефицити, с които България се бори от десетилетия, специално внимание искам да обърна на господин Бойко Рашков – моя преподавател, и на уважаемите медии, и специално на телевизия bTV. Уважаеми дами и господа и гражданско общество, защитници на българските медии, на свободата на словото! Държавният департамент вчера каза много ясно:

американски щати, днес българският съд, който още не сте закрили, но има време, разбира се, в тази процедура, уважаема госпожо Министър, борец за справедливост,

незаконни арести по време на избори, по време на предизборна кампания, установени от други съдебни състави.

Кой Ви накара, клети ми господин Кирил Петков, да стартирате това безобразие със заклинанието: „Никой не е над закона!“? Да, никой не е над закона и българският съд го доказа и по изключение, господин Кирил Петков, Вие сте прав. И Вие не сте над закона обаче. Тук обаче трябва да попитаме: кой ще носи отговорност за поредното Ви нагло закононарушение? Припомням, че онзи път може би ставаше въпрос за някакъв пропуск, защото сърцето му беше в България, пък декларацията и гражданството на друго място. Но този път не става въпрос просто за формален пропуск. Не става въпрос за административна процедура. Става въпрос за арест – арест на лидера на най-голямата опозиционна партия. С след като, клети ми господин Петков, Вие лично се ангажирахте с тази позорна операция,

дали имате представа какво означава това съдебно решение, какво означава този арест и имате ли представа,

процедура, Уважаеми господин Председател, процедурата ми е към Вас. Ще Ви помоля да напомните на колегата Десислава Атанасова чл. 140 от нашия Правилник, с който вярвам, че тя е запозната, но тенденциозно не го спазва. Ще го изчета: „Народният представител се отнася с дължимото уважение към гражданите, независимо от политическите им пристрастия, служебното им положение и изразяваното от тях мнение.“

може би трябваше да помолите госпожа Атанасова да прочете и последното изречение от решението, госпожо Атанасова, което много удобно ни спестихте. Какво пише там? (Реплики.) Решението подлежи на обжалване. (Силен шум и възгласи

Кой беше? Извинявам се, а и тъй като бяхте станали, затова може би се обърках, но моля Ви за тишина и ред и културно отношение едни към други, моля Ви. Слушаме Ви, Професоре. Уважаеми господин Председател, за първи път в българския парламент се вижда как управляващата коалиция саботира управлението на държавата

много Ви моля спешно да звъннете на българския министър председател да дойде в Народното събрание и да внесе оставката на българското правителство поради няколко причини. Първо, беше ясно доказано, че министърът на вътрешните работи в нарушение на българските закони извърши незаконен арест на лидера на най-голямата партия в Република България – господин Бойко Борисов. Второ, министърът на вътрешните работи си позволи в пряко предаване по българската телевизия – bTV, да отправи заплахи към български журналисти. Уважаеми господин Председател, ние се връщаме в най мракобесните комунистически времена, когато Бойко Рашков беше комунистически следовател. Спешно извикайте Кирил Петков да внася оставката на правителството, ако искате наистина промяната в държавата да продължава. Благодаря Ви. (Ръкопляскания

моля Ви да обясните на колегата, който седи отляво на Вас, какво е уважение, тъй като говори за уважение и цитира Правилника. Колегата до Вас явно не разбра всъщност смисъла на декларацията. Българският съд, който надявам се все пак все още считаме, че е независим и не сме го закрили, казва, че министър-председателят

За какво уважение говорим? Няма такава държава, посочете ми Вие, в която министър председателят поръчва незаконен арест, защото инициатор на този арест е именно министър-председателят, на своя най-голям опонент. Къде сте чули да се случва такова нещо?! Сигурно може би в Руанда, но аз, тъй като нямам допир до Руанда, а само Кирил Петков има там по-сериозно впечатление, сигурно там се случват такива неща? Така че, моля Ви, само колегата до Вас да не говори за уважение. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА

Процедурата ми е към Вас по начина на водене. Искам да обърна внимание на следното: все пак тук се чу една много хубава дума, искам да направя препратка към нея – стихията, по някаква стихия е дошъл

Господин Председател, процедурата ми е към Вас по начина на водене. Помолете колегите, които избягаха от тази зала, когато се четеше декларацията, ще им я разпечатаме, ще им я дадем, да се запознаят с нея, да си я прочетат внимателно и тогава да се изказват от тази трибуна. А що се отнася до стихиите и стихията, справедливостта завършва в България със съд и съдът днес каза две-три много важни неща. Първо, министър-председателят на тази държава арестува и инициира арестите на своите опоненти. Второ, най-големият юридически експерт на това правителство

неуважението, когато една политическа партия чете своя декларация и избягването на останалите от парламента, защото не искат да я чуят, а след това включването им в дебат по тази декларация не е допустимо по Правилника, за който толкова много искате да дебатираме. Правилникът не позволява да обсъждат декларацията. Няма такава процедура. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Така е, факт е. Аз лично се надявам да приключим с процедурите сега, сега, защото действително декларацията е становище по тема извън дневния ред. Съответната парламентарна група казва каквото има да изложи и не предизвиква дискусия в пленарната зала.

Мисля, че чухме декларацията, чухме отговора от декларацията. Време е да се върнем на дневния ред, който сме гласували сутринта, уважаеми колеги, и да продължим със Закона за съдебната власт, а след това и с решението за АПИ. Така че призовавам Ви да успокоим страстите, няма смисъл от напрежение, на всички ни е ясно какво се е случило днес и какво ще се случи занапред, да продължим с дневния ред, който сме гласували сутринта. Благодаря Ви предварително.

Благодаря Ви, господин Председател, уважаеми колеги! Господин Председател, към Вас. След като от нашата парламентарна група госпожа Атанасова прочете декларацията, Вашият заместник слезе тук и направи няколко бележки, които всъщност отключиха тези реплики към Вас сега. Едната беше, правилно ли чух, че да не бързаме да се радваме, защото това е още първа инстанция, другата може да реши друго? А Вие наистина ли... ПРЕДСЕДАТЕЛ НИКОЛА МИНЧЕВ: Моля В смисъл Вие закривате в момента Специализирания съд и казвате, че го пращате в Софийския градски съд, където изведнъж щяло да стане по-бързо и по-добре, което значи, че имате нещо предвид. Сега може би искате и Районния съд да закриете? Така че му направете забележка да внимава какво говори, защото, колеги, няколко пъти днес, още един път ще имаме възможност да поговорим за тежестта на думите. Наистина Ви го казвам, сериозно и приятелски! Второ нещо, което той каза е, че прочете текста от Правилника, в който става дума за уважение. Господин Председател, припомнете на Вашия заместник, защото той е млад човек и предполагам не е чел правилото евангелско: „Не съдете, за да не бъдете съдени“ и „С каквато мярка мерите, с такава ще Ви се отмери“. От една година това е третото Народно събрание, в което, колеги, всеки един от мнозинството при всяко свое изказване засвидетелства неуважение към Политическа партия ГЕРБ. С каквато мярка мерите, с такава ще Ви се отмери! Казвали сме Ви и Ви казваме пак: до края на това Народно събрание уважението към Политическа партия ГЕРБ ще бъде възстановено и това съдебно решение днес е само една стъпка в тази посока, ще последват и други. МИНЧЕВ: Благодаря, господин Чолаков. Надявам се, че изчерпахме процедурите, че и те надминаха по дължина самата декларация, а не е редно. Нека наистина бъдем по спокойни. Аз бях в залата по време на декларацията и запазих спокойствие. Можем да продължим сега нататък с предложенията. Следващото предложение е от народния представител Дани Каназирева за изменение в § 41 съгласно номерацията на вносителя. Предложението от народния представител Дани Каназирева е неподкрепено от Комисията по конституционни и правни въпроси. Гласували

Предложението от народния представител Дани Каназирева

Следващото предложение е от народния представител Дани Каназирева за изменение в § 42 по номерацията на вносителя. Предложението е неподкрепено от Комисията по конституционни и правни въпроси. Гласували

С това изчерпахме неподкрепените предложения. Преминаваме към редакционното предложение на народния представител Атанас Славов,

Подлагам на гласуване наименованието на Подразделението – „Преходни и заключителни разпоредби“; § 43 по номерация на Комисията, който е в редакция на Комисията; § 44 съгласно номерацията на Комисията – отново е в редакция на Комисията, и § 45 съгласно номерацията на Комисията по конституционни и правни въпроси – отново в редакция, предложена от Комисията, при съобразяване и на вече приетото редакционно предложение. Гласували